Stortinget går da til vote- ring og starter med resterende saker fra Stortingets møte i går, dagsorden nr. 89.

følgende v e d t a k : Dokument 8:125 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marianne Dobak Kvensjø, Mathilde Tybring-Gjedde, Olve Grotle, Mahmoud Farahmand, Ola Elvestuen, Alfred Jens Bjørlo, Sveinung Rotevatn og Kjell Ingolf Ropstad om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi – vedtas ikke.

2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022

følgende v e d t a k : Dokument 8:112 S (2023–2024) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André N. Skjelstad om en ferdigbehandling av Nasjonal ramme for vindkraft – vedtas ikke.

Det som er vel- dig bra, er at det er veldig mange i denne salen som har et oppriktig ønske om å legge til rette for at vi skal videreutvikle olje- og gassnæringen. Det er et veldig viktig grunnlag for denne saken.

Kraftsituasjonen totalt sett har jo endret seg, kraftbehovet er økende, og vi er inne i en litt ny tid. Da har vi sagt, i forbindelse med den siste elektrifiserings-PUD-en vi godkjente, at en ikke må påregne noen automatiske løsninger ved ytterligere kraft-fra-land-prosjekter. Da må man se det i en større sammenheng og få på plass mer kraftproduksjon, sånn at en understøtter en eventuell elektrifisering av en plattform og kutter utslipp. Det tror jeg er en veldig grei erkjennelse. Så er spørsmålet: Hvordan gjør vi det på en best mulig måte? Vi har gjennom revidert nasjonalbudsjett, som vi la fram for kort tid siden, sagt at vi ønsker å få til et energipartnerskap sammen med olje- og gassindustrien fordi vi mener det er viktig. Jeg har hatt det første møtet med Konkraft-rådet, og jeg tror det er god mulighet gjennom dialog til å finne en omforent løsning med olje- og gassindustrien for både å utvikle olje- og gassnæringen, og sørge for at vi gjennom det samarbeidet også klarer å få til en netto kraftflyt til land, sånn at en gjennom elektrifisering av sokkelen får en styrking av kraftsituasjonen på land.

sier en henholdsvis at petroleumsnæringen selv må bidra med erstatningskraft, og at Stortinget ber regjeringen innføre krav om at petroleumsnæringen selv må finansiere ny erstatningskraft – helt og holdent. Hva ligger egentlig i det? Det tror jeg er verdt å tenke igjennom. Jeg tror det er en betydelig usikkerhet om hvordan en sånn løsning skal bli. Det er ingen tvil om at hvis olje- og gasselskapene helt og holdent på egen hånd skal betale for alt dette, kostnaden for både infrastruktur og produksjon, er dette starten på avviklingen av norsk olje- og gassindustri. Presidenten

Oppmodingsvedtak 914 lyder slik: «Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp.» Mitt spørsmål er: Føler statsråden at han har levert på dette oppmodingsvedtaket? Ja, jeg mener at vi har levert en ramme for hvordan vi kan oppnå det, og jeg er overbevist om at når vi skal løse store, viktige oppgaver, skape stabilitet, forutsigbarhet og langsiktighet, er det klokt å invitere partene inn i så så store spørs mål. Det har vi gjort gjennom den dialogen som vi har opprettet med Konkraft-rådet, for å gå videre med utslippskutt og elektrifisering av norsk sokkel basert på det anmodningsvedtaket. Jeg mener det er klokt å gjøre det på den måten, for det er mange avveininger som må gjøres. er det også ønskelig fra Stortingets side at vi har kontroll på utviklingen av havvind, med årlige tildelinger, hvordan de skal skje, hvilke støttebeløp som skal ligge til grunn, osv. Her frikobler en det og overlater ansvaret til olje- og gassnæringen. blir feil, sånn som situasjonen er nå. Vi må gjøre ting gjennom dialog og komme til enighet om hvordan vi skal gå veien videre.

staten tek eit ansvar for å sørgja for at dei ulike lisensane og dei ulike selskapa ikkje suboptimaliserer og på den måten har høge investeringskostnader for å få dette til? Det er berekna over 60 mrd. kr i investeringar i infrastruktur for å nå desse måla. Men

Her ser jeg at Høyre ønsker å pålegge olje- og gasselskapene kostnader. Jeg tror de velger å ikke bære dem, for de kan velge det bort ved å ikke gå videre med utvikling av aktiviteten på norsk sokkel, eller så er det gjennom kjøp av knalldyr strøm,

men har feil formuleringer. Jeg tror vi ønsker å oppnå det samme, men med Høyres forslag her, både forslag nr. 1 og forslag nr. 2, kommer det til å bli skapt en betydelig usikkerhet.

der ein ønskjer å utvida havvindparken og få ein kabel til land og få balansekraft frå land. Men dei har fått nei og ligg i kø bak ein ammoniakkfabrikk eller hydrogenfabrikk som har fått tilsegn om 300 MW.

eksisterende virksomheter som ligger i kø, og som ikke har realismen i seg, i hvert fall på flere år, skal ligge og blokkere for modne prosjekter. Derfor har vi fremmet det med modenhetskriterier i tilknytning til nettet. Jeg mener det er veldig godt. Forskriftene er på høring nå, det er viktig at vi får det ordentlig på plass, og at det blir fulgt opp på en god måte. Så blir det vist til utviklingen på Hywind Tampen. NVE går nå gjennom de områdene som er pekt på som mulige havvindområder, har en strategisk konsekvensutredning av Utsira Nord, Sørlige Nordsjø og Vestavind B, som vil være betydelige bidrag til hvordan vi skal klare å koble dette videre. Men jeg mener det er viktig at det er staten og fellesskapet som bestemmer hvordan denne utviklingen skal skje, og ikke olje- og gasselskapene alene, sånn som Høyre foreslår her, hvor de attpåtil får en direkte, eller i hvert fall en indirekte, kobling mot kontantstrømmen, hvor det er fellesskapet som dekker kostnadene. Jeg tror det er en uklok tilnærming som Høyre har valgt.

Statsråden har uttalt: «Det vil være det samme som en indirekte tapping av oljefondet. Må olje- og gassindustrien investere stort i ny kraftutbygging, er det staten gjennom fellesskapet og skattesystemet som dekker de fleste av kostnadene til olje- og gasselskapene.» Jeg vil egentlig bare høre fra statsråden om ikke det også gjelder ved forslag nr. 2, som mange partier nå sier at de skal støtte – at kostnaden vil tas av fellesskapet, bare på andre måter enn gjennom direkte subsidier. Forslag nr. 2 kan nok løses på litt ulike måter, men det vil være kostnader som olje- og gassektoren må bære, som de kan få skatteposisjoner på som de dekker inn, og som gjør at kontantstrømmen blir redusert. Det er en indirekte

Jeg tror egentlig at mange vil det samme her, men konsekvensene kan være dramatiske og svært uheldige, og jeg er forundret over at Fremskrittspartiet går inn for både forslag nr. 1 og forslag nr.

forslag nr. 2 innebærer at det blir gitt en slags forkjørsrett der det er oljeselskapene som skal bygge ut eksempelvis havvind eller annen utslippsfri kraftproduksjon til havs. Det er jo ikke det som står i forslag nr. 2. Det står at «petroleumsnæringen selv må finansiere ny erstatningskraft», men det kan godt være andre selskaper som bygger ut dette. Er ikke statsråden enig i det?

Jeg mener hovedfokuset bør rettes inn mot dialogen gjennom energipartnerskapet – hvor vi kan finne en trygg finansiering av havvindutbyggingen og eventuell annen type erstatningskraft – at prosjektene på norsk sokkel fortsatt skal vurderes fra prosjekt til prosjekt, og hvordan vi kan bygge rammer rundt dette som gjør at det ikke svekker kraftbalansen eller kraftsystemet på noen som helst måte, men faktisk tilfører kraftsystemet på land positive effekter av mer kraft.

forslag nr. 2 – på bakgrunn av at dette angivelig er starten på en avvikling av olje- og gassnæringen. Jeg klarer ikke å se det i det hele tatt. Det eneste som står i forslagene, er at i stedet for bare å ha dialog skal regjeringen også stille krav. Jeg klarer ikke å se den store forskjellen i den formuleringen. Det er klart at dette er selskaper som har store ressurser i seg selv. De har en interesse av å kutte utslipp, for de er i et kvotemarked, de har CO2-avgifter, og her er det også krav. Kan statsråden forklare bedre hva han mener? Hva er problemet med forslaget? At Venstre ikke har det samme trykket på å utvikle norsk olje- og gassindustri, har jeg full forståelse for. At Venstre velger å stå inne i disse to forslagene, har jeg også forståelse for, for egentlig er det kanskje ikke så nøye, men at Fremskrittspartiet og Høyre står inne i forslagene, gjør meg bekymret. Jeg skal prøve å forklare litt den forskjellen. Forslag nr. 1 sier: «Stortinget ber regjeringen innføre teknologinøytrale krav om at petroleumsnæringen selv må bidra med erstatningskraft ved nye elektrifiseringsprosjekter.»

det er også for dyrt for staten fordi oljeselskapene kan skrive av nesten alt av investeringene på skatten sin, så da er det oljefondet vi bidrar til mindre innskudd i. helt reelt til å lure litt på om statsråden er enig eller uenig i prinsippet om at petroleumsnæringen skal bidra til erstatningskraft for den kraften de trenger for å elektrifisere, altså fjerne sine utslipp. Hvordan har han ellers tenkt at man skal få ned utslippene på sokkelen i henhold til vedtaket om 50 pst. utslippskutt innen 2030?

Miljøpartiet De Grønne har vært med på så langt, er at vi legger til rette for å lyse ut nye havvindområder i tråd med det som er lansert. Vi starter med Sørlige Nordsjø og kommer til å fortsette i Sørlige Nordsjø, Utsira Nord og Vestavind B, og så går vi nordover etter hvert som vi får kunnskap til å kunne gjøre dette på en god måte, ikke minst med tanke på sameksistens. Da mener jeg det naturlige er at en finansierer dette gjennom differansekontrakter. Der kan selvfølgelig olje- og gassindustrien bidra. De bidrar jo med betydelige

Det som vir- kelig er oppsiktsvekkende i denne debatten, er de påstandene som fremsettes

gassnæringen. Det er et politisk skapt problem vi står overfor. Det er politikere som har funnet opp – tatt det ut av luften – at vi skal redusere klimautslippene ved å elektrifisere norsk sokkel. Som flere har påpekt, er det jo ikke slik. Hvis det er de globale klimautslippene man er opptatt av, har det altså null betydning. Det er et pengesluk av dimensjoner – milliarder kastet ut gjennom vinduet å elektrifisere norsk sokkel og tro at det reduserer klimautslippene globalt. Det gjør det selvfølgelig ikke. Men det betyr at vi kan sette noen tall på det norske klimaregnskapet, i motsetning til i Tyskland, i Nederland eller hvor det måtte være. Premisset er galt i utgangspunktet. Når man først har valgt den politikken, når man først har valgt å gjøre den skaden, bør man i det minste minimalisere skaden for folk flest og næringsliv. Det vil man heller ikke gjøre. Man skal elektrifisere, koste hva det koste vil, og så skal man sende regningen til strømkundene og sende regningen til næringslivet, istedenfor å gjøre det som er det minst ille av alle disse ille forslagene: å sette av litt mindre penger til oljefondet. Det er i realiteten det vi står overfor: enten skyhøye strømpriser for folk flest, for næringsliv, for innbyggere og for husholdningene, eller at man setter av litt mindre penger til oljefondet. Det er realiteten, det er det som er spørsmålet. Derfor er jeg litt overrasket over Rødt, som ellers bruker å være veldig høy og mørk i disse sakene, men som her har kakket seg på lag med regjeringen. Fremskrittspartiet tilfellet står overfor å velge mellom mindre gode alternativ, men da er vi mer opptatt av å ivareta innbyggerne og ivareta en lavere strømpris – i hvert fall i min region og i min landsdel enn av å ivareta interessene til oljefondet, og at det skal øke raskest mulig.

i – er klimasminke. Når man elektrifiserer sokkelen, enten med kraft fra land eller med havvind, er det man i praksis gjør, å flytte utslippene. Så langt

Hvis svaret på det er nei, må de forklare hvorfor det er forskjell på å gjøre det med havvind i stedet for landvind. Strømprisen på havvind kommer til å bli høy. Det kommer til å bli koblet på nettet vårt på land.

Jeg skal også si noe generelt om havvind, og det er at det foregår et kappløp i norsk politikk om å bygge mest mulig havvind. Uansett hva spørsmålet er, er svaret havvind. Jeg mener at det er uklokt. Det har konsekvenser for naturen. Det er heller ikke riktig at denne regjeringen ikke gjør noen ting for å bygge ut havvind, selv om Rødt er uenig i den politikken. Det er f.eks. stilt krav til Ventyr også kjent som IKEA – om at de skal se på å koble seg til Ekofisk. Man kan godt late som at det ikke skjer, men dette er altså regjeringens politikk. Det er også riktig at regjeringen har brukt 2 mrd. kr på Goliat og det havvindprosjektet som er knyttet til det. Rødt er ikke enig i noe av denne politikken. Det vi er vitne til i dag, er et kappløp kappløp mellom partier på Stortinget om å bygge havvind raskest mulig, fortest mulig. Man overbyr hverandre så mye at til og med Fremskrittspartiet går med på å subsidiere en ulønnsom næring. Astrup (H) [15:56:39]: Det er fristende å kommentere på det siste innlegget, men jeg skal nøye meg med å konstatere at Rødt åpenbart verken er for å nå klimamålene, for olje- og gassindustrien, for landbasert industri eller for andre næringer som er avhengig av kraft for å

det er på det rene at noe må gjøres for at olje- og gassbransjen skal nå de klimamålene denne sal formulerte da vi behandlet aktivitetspakken, om å kutte utslippene med 50 pst. innen 2030. Da er ikke regjeringens havvindsatsing, som kommer etter 2030, et godt svar på det. Vi er nødt til også å ta inn over oss at det har en kostnad å produsere strøm ute på sokkelen i dag. Den kostnaden er ganske høy. Det er antydet rundt 2 kr per kWh ved å produsere strøm fra ineffektive gassturbiner. Det er det fellesskapet som i dag betaler for. Statsråden prøver å framstille det som om dagens kraftforsyning ikke er betalt av fellesskapet. Vel, det er innenfor det samme petroleumsskatteregimet som andre alternative energiformer ville ha vært. Hvis man f.eks. inngår en langsiktig kraftkjøpsavtale for havvind på 150 øre per kWh, får man 78 pst. fradrag, og da er det en kraftpris på reelt sett 33 øre. Det er ikke så verst, det. Det er helt riktig at det er en infrastrukturkostnad. Det er ingenting i dette forslaget som hindrer at den infrastrukturkostnaden kan deles på flere fat enn de marginale feltene, som jeg er helt enig i at vi bør være bekymret for om blir realisert eller ikke, hvis vi pålegger for høye kostnader. Den bekymringen deler jeg med statsråden. Derfor er forslagene formulert på en slik måte at det er mulig å jobbe fram områdeløsninger, at de trenger ikke å være tilknyttet de siste marginale feltene, man også kan se på dette i et større perspektiv og ikke minst dele kostnadene på framtidige fat. Oljeselskapene er tydelige på at her kommer det mer produksjon, flere «tieins» som skal inn, men noen må være dirigent for dette orkesteret. Statsråden er sørgelig bakpå. Han har fått et tydelig anmodningsvedtak fra Stortinget som han har valgt ikke å følge opp, men isteden nedsatt et utvalg han skal se på om kan bidra til lavere utslipp og mer kraftproduksjon. Det er altså ikke engang en ambisjon om at det skal skje, men at det kan skje. Jeg synes statsråden er litt for rask med å avvise dette. Jeg tror han burde være litt mer nysgjerrig og ikke gjøre som Bøygen sa, for å sitere Ibsen, og gå utenom

til petroleumsnæringa. Då vil eg heller invitera petroleumsnæringa til å vera med og betala det det kostar å byggja ut ein gjeven andel havvind. Så kan ein sjølvsagt ikkje vera med og finansiera Trollvind, byggja ut havvind og forplikta seg til å kjøpa straum i Sør-Noreg viss ein faktisk treng det i Finnmark, skulle eg til å seia. Difor seier me òg at den krafta

[16:02:48]: Først må jeg si at det å kutte utslipp på sokkelen er et klimatiltak også om man bruker kraft fra land. Det er ingen tvil om at også i petroleumssektoren må man kutte i hele verdikjeden, akkurat som alle andre steder. Det virker ved at vi også er med og kutter utslipp innenfor kvotepliktig sektor, som jeg også nevnte tidligere. Europa er

sånn at også petroleumssektoren bidrar, men det er ikke noen nødvendighet med én til én i kravet for å få det til, slik det forslaget er formulert. statsråden må ta med seg, er at slik han debatterer i denne saken, understreker han behovet for at Stortinget må lete fram flertall nettopp for å pålegge statsråden å stille krav.

at vi må få fram prosjekter i petroleumssektoren både for å drive fram havvindprosjekter, så vi dekker opp behovene

en gang til kan gjøres som med Hywind Tampen, hvor vi ga en direktestøtte fra Enova – Enova ga en direktestøtte på 2,2 mrd. kr. også virker. Vi har fått en utvikling, vi har det største flytende havvindprosjektet i verden, og nå trenger vi å finne flere tiltak for å for å drive dette framover. Derfor trenger vi også vedtak om disse forslagene. Forslag nr. 1 er det Venstre mener er det

fra Aker Verdal eller Stord. De forteller nå at rundt 2026–2027 kan de stå med tomme ordrebøker. Virkningen av oljeskattepakken, som SV var imot, går ut, og de hadde håpet at de skulle få fylt ordrebøkene med ordrer for å produsere bl.a. flytende havvind. De sier at det vi diskuterer her i dag, er svært viktig for dem – det er ikke bare viktig, det er avgjørende for dem. Det å få fortgang i elektrifiseringen av sokkelen, ikke med landstrøm, men med bl.a. flytende havvind, er viktig for at de igjen skal kunne fylle ordrebøkene, og at vi skal kunne sikre de arbeidsplassene og den kompetansen vi har der, som er ledende i verdenssammenheng. Jeg synes det er rart at partier som er opptatt av å sikre industriarbeidsplasser i Norge, ikke ser det poenget, ikke er opptatt av å sikre de arbeidsplassene. Jeg har også lyst til å kommentere påstanden om at en elektrifisering av sokkelen bare flytter utslipp. hvis det var riktig, hadde min sykkeltur til Stortinget i dag ingen betydning, da kunne jeg likeså godt ha kjørt en forurensende bensin- eller dieselbil,

det heller ikke å oppfordre folk til å ta kollektivreise. Det hjelper ikke å bygge ut jernbane og få folk til å ta tog i stedet for fly. Det er et apatiens evangelium. Det er klart at det å kutte fossil energibruk offshore har betydning for klimaet, akkurat som at det å kutte fossil energibruk på land har det. Man må da bare innrømme at man ikke ønsker å nå norske klimamål. Det ville ha vært ærlig, for det er det som er realiteten dersom man ikke ønsker å gjøre noe med utslippene fra dem som forurenser mest, nemlig oljeselskapene.

kommer aldri til å nekte noen selskaper å elektrifisere, nesten uavhengig av hva de driver med, så lenge det ikke berører kraftbalansen på land. Her er det et forslag som går på at selskapene må erstatte den kraften de bruker, og jeg synes det er et greit alternativ. Jeg tror det er veldig viktig at vi får en bevegelse også fra næringens side når det gjelder å se på alternativer. Vi er teknologinøytrale. her kan det like godt bli et gasskraftverk med CO2-rensing som et havvindanlegg, og da må de teknologiene konkurrere mot hverandre. Det er veldig flott og kjekt og fint av både Rødt og statsråden å prise petroleumsnæringen og vise omsorg for den,

vil vi gjøre regningen for petroleumsselskapene noe dyrere. Det vil bety at det er et par prosjekter som ikke kommer til å bli elektrifisert, bare på grunn av at det rett og slett ikke vil lønne seg å gjøre det, og da synes jeg heller ikke at vi skal gjøre det. Det ville gitt et ekstra element til selskapene, som i dag regner inn dette bedriftsøkonomisk. Det er lønnsomt

Hvis de mener at statsråden har rett, at dette er begynnelsen på slutten for petroleumsnæringen i Norge, da bør de vel vurdere å stemme for dette forslaget som de nå er imot, for det ville jo sikre dem

– ja, NordNorge i seg selv – er på full fart mot å oppnå de prisene. Nei, Fremskrittspartiet prioriterer folk flest, i motsetning til Rødt.

Det vil jeg gi honnør for – at vi har litt nye vendinger i petroleumsdebatten i Norge – særlig fordi det er en høy ambisjon å halvere utslippene innen 2030. Det skjer ikke nå i den takten det må gjøre, og det skjer på en måte som er veldig kontroversiell, nemlig at man kopler seg til land og trekker kraft fra annen industri, noe som fører til høye strømpriser for både folk og bedrifter. Det er jo ikke bærekraftig. Jeg opplever at det fortsatt er uklart om statsråden og regjeringen støtter prinsippet om at petroleumsnæringen har et ansvar for å bidra til erstatningskraft, istedenfor å trekke kraft fra land. Det er uklart for meg, for statsråden sier både at et slikt krav er for dyrt for selskapene, og at det er for dyrt for staten fordi de kan skrive av de investeringene på skatten, og han svarer ikke ordentlig på prinsippet. Å lyse ut områder for havvind fra 2030 og utover skal vi gjøre uansett. Europa skriker etter den fornybare kraften, så det håper jeg virkelig vi gjør, men dette er noe annet. Dette er hva som skal skje de neste årene, i en situasjon hvor næringen skal halvere utslippene sine.

vi legger til grunn prinsippet om at det kommer til å skje en elektrifisering fordi utslippene skal halveres. Hva gjør vi da? Jeg er mot at hovedmåten man skal få ned utslippene på på sokkelen, er gjennom elektrifisering og å få bort utslippene fra plattformene. det viktigste vi kan gjøre, er å ha en styrt avvikling. Der er vi nok enige, men Rødt har jo heller ikke noen programfestet politikk for en styrt avvikling eller når den skal skje, da har man egentlig bare abdisert fra klimamålet til oljenæringen. Oljenæringen er den desidert største utslippskilden i Norge – den enkeltnæringen som står for mest utslipp. Det er bare å gå inn på Miljødirektoratets oversikt.

tatt er med på å stemme noen forslag gjennom i Stortinget. Forstå det den som kan! Det er veldig artig å sitte og høre på debatten, for det er veldig ulike tolkninger fra dem som går inn i forslagene, om hva de mener med de ulike forslagene. Jeg synes Høyre også har to ulike versjoner av det samme forslaget:

Dersom de skal få tilgang til videre elektrifisering på norsk sokkel, må de være med og bidra til å finne løsninger. Jeg tror spesielt finansieringsmodellene da ville være avgjørende for å få bygd ut mer fornybar energi, kan foreta utslippskutt på norsk sokkel uten at vi forringer, men tvert om styrker, kraftsystemet på land. Det må være hovedmotivasjonen, og det er hovedmotivasjonen i det energipartnerskapet vi også har startet arbeidet med, og som vi kan, tror jeg, lande ganske raskt. Det er helt nødvendig at jeg også vet hva Stortinget mener i de to forslagene, for de er absolutte. Forslag nr. 1 lyder: «Stortinget ber regjeringen innføre teknologinøytrale krav om at petroleumsnæringen selv må bidra med erstatningskraft ved nye elektrifiseringsprosjekter.» Det kan ikke forstås på annen måte enn det jeg har svart representanten Astrup: Har du behov for en terrawattime, må du sørge for at det blir bygd en terrawattime fornybar eller utslippsfri kraft. Det ligger i forslag nr. 1. Hva det vil medføre av økte kostnader for olje- og gassindustrien, kan det sikkert være ulike regnemodeller for. Selv med petroleumsskatteregimet som grunnlag for det

[16:18:11]: Jeg rekker ikke å sva- re på de mange og sprikende angrepene, men Rødt sier nei til elektrifisering med både landvind og havvind. Begge deler byr på store problemer, og havvind trenger også å stabiliseres med kraft fra land eller gasskraftverk på sokkelen. Jeg vil si til representanten Haltbrekken at forskjellen på hans sykkel og en olje- og gassinstallasjon i Nordsjøen er at en petroleumsinstallasjon produserer olje og gass. Det gjør ikke Haltbrekkens sykkel. Når man flytter utslipp fra norske klimaregnskap, man eksporterer mer av den oljen og gassen man produserer, når man ikke bruker den i produksjonen selv. Sånn er det regnestykket. Jeg tror ikke det hjelper med snikskryt i miljødebatten om hvor flink man er til å sykle, hvis det er utslippskutt som er poenget. Det er synd på verftsindustrien hvis norske politikere har fått dem til å tro at havvindproduksjon kan erstatte norsk olje og gass. De står foran en mye større og vanskeligere oppgave enn det.

Når oljeselska- pene slutter å bruke gass til forurensende gasskraftverk offshore, oppstår det ikke et økt behov for gass i Europa. Vi ser at EU reduserer sitt forbruk av gass. Det har de nå gjort to år på rad. Skal de nå klimamålene sine, kommer de til å redusere det forbruket ytterligere i årene framover. Det betyr at når vi reduserer vår fossile energibruk offshore, kuttes utslippene. Mer av gassen vil bli liggende under havets bunn. Det Det er bra for klimaet. Sammenligningen med bruken av fossil energi offshore og bruken av fossil energi på land er helt klart relevant. Når jeg velger å sykle i stedet for å kjøre bil, er det ikke sånn at andre får et økt behov for å kjøre bil med mindre de da blir så forbannet på den bitte lille miljøinnsatsen jeg gjør, at de lar seg provosere til å kjøre bil. Jeg tror det heldigvis er et lite mindretall som gjør det. det. Fossil energiproduksjon og fossilt energiforbruk er vi nødt til å redusere både på land og til havs. Vi er imot å kutte utslippene offshore ved bruk av landstrøm. Vi ønsker å kutte de utslippene ved bruk av f.eks. flytende havvind. Men vi er for å kutte de utslippene. Jeg synes det for ærlighetens del kunne vært greit at de som ikke ønsker å kutte utslippene offshore, samtidig sa at det ikke er så viktig at Norge når sine klimamål. Det ville vært ærlig, men også dypt

[16:23:52]: Jeg har forståelse for at statsråden synes det er vanskelig å se alle fasetter av forslagene som er fremmet, kun ved å lese forslagene, så jeg vil anbefale at han også leser merknadene. Der fremgår det hvilken kontekst forslagene er fremmet i, kanskje være en fin leseveiledning for statsråden – for også selv å gi et litteraturtips fra talerstolen, som har vært så populært i dag. grann om klimaeffekten ved å kutte utslippene fra norsk sokkel: Hele den norske sokkelen er del av EUs kvotesystem. at antall kvoter reduseres med 62 pst. i 2030, sammenlignet med 2005, og ned til null i 2040. Skal norsk sokkel videreutvikles post 2040, betyr det at vi må produsere med null Samtidig selger vi for tiden 100 pst. av vår olje og gass til EU. Der er også forbrenningen omfattet av EUs klimapolitikk, i hovedsak EUs kvotesystem. hvis norsk gass sendes til Europa for å brennes i et gasskraftverk, vil også de måtte forholde seg til at utslippene må reduseres med 62 pst. i 2030 og ned til null i 2040. Alternativet er å importere gass fra land som ikke har den samme klimapolitikken som vi har i Europa. Det medfører høyere utslipp. Da komiteen var i Tyskland, fikk vi spørsmål fra nettopp det tyske om vi kunne produsere mer gass, fordi Die Grünen ønsker å fase ut import av amerikansk skifergass, som har høyere utslipp enn norsk rørgass. De ønsker også mer gass for å kunne konvertere det til blått hydrogen for å fylle de 10 000 kilometerne med hydrogenrørledninger som de nå planlegger å bygge for å dekarbonisere tysk industri. Skal Norge kunne være en langsiktig og god leverandør av energi til Europa også i fremtiden, er vi nødt til å finne mer gass, slik at vi kan bidra til at den europeiske energiomstillingen blir billigere og mer effektiv enn den ellers ville ha vært. Det er ikke realistisk at hele hydrogenomstillingen og hydrogenøkonomien skal skaleres med grønt hydrogen. Vi trenger også blått, men det forutsetter altså mer gassproduksjon fra norsk sokkel, at vi leter og finner mer, vi produserer med lave utslipp. Derfor trenger vi kraft, og derfor trenger vi løsninger fra statsråden. Utover uforpliktende partnerskap og dialoger med aktørene på sokkelen trenger vi konkrete løsninger som bidrar til at vi får løst kraftutfordringene på norsk sokkel. Det er ikke slik som statsråden tidligere i dag har sagt, at det er noe nytt at kraften bransjen trenger, finansieres gjennom petroleumsskatteregimet. Sånn er det i dag, og sånn foreslår vi at det skal være også i fremtiden. Men infrastrukturløsninger må statsråden også kunne bidra med for at dette skal være lønnsomt, og for at det ikke går på bekostning av marginale felt.

er det lite gjennomtenkt. Et slikt krav vil føre til en betydelig økning, i hvert fall en stor økning, i kostnadene for nye utslippskutt fra olje- og gassektoren, og da blir det ikke besluttet. Det er det som er problemet. Da blir det ikke besluttet. Konsekvensen vil være at vi verken får redusert utslippene i sektoren eller får ny kraftproduksjon inn

Jeg synes representanten Trellevik tar opp en interessant problemstilling, og jeg kan opplyse ham om at jeg ikke har sagt at det er differansekontrakter mellom en vindkraftutbygger og et oljeselskap som skal finansiere vindkraftutbyggingen. Jeg sa at vi bør fortsette havvindutbyggingen og eventuelt avlaste risiko gjennom differansekontrakter, sånn som vi har begynt med på Sørlige Nordsjø, noe Høyre var imot at vi faktisk skulle gjøre. Trollvind er et godt eksempel. hadde vi en god og konstruktiv dialog med Equinor om. Vi ville legge til rette for at vi kunne åpne det området, sånn at Equinor og den lisensen kunne bygge ut Trollvind, men Equinor sa at det klarer de ikke å gjøre med det systemet som ligger, og som ble foreslått, fordi det blir for dyrt. Var det ikke det de sa? Jo, det var det de sa. Equinor avlyste videre utvikling av Trollvind fordi det ble for dyrt. Det er realitetene. Til dem som er opptatt av å videreutvikle norsk oljeog gassnæring med utgangspunkt i at en ikke bare tar ting ut av luften og prater absurd i stortingssalen, men faktisk ønsker å kutte utslipp: Jeg mener at en må gå andre veier. er fremmet av henholdsvis både Høyre og Fremskrittspartiet, vil være krevende, skape usikkerhet og være ulønnsomme hvis en ikke får ytterligere finansieringsbidrag

for der har vi hørt mye kritikk av regjeringen fordi vi valgte å gi tilskudd og sørge for at vi får utbygd havvind i Norge. Statsråden blir anbefalt å lese merknadene. Da må jeg bare si at jeg ikke tror statsråden kommer til å bli så veldig mye klokere av det, nettopp fordi det spriker like mye i de merknadene som det gjør i denne salen.

synes oppklarer dette veldig bra gjennom Ove Trellevik – som sier at vi snakker om elektrifisering, og vi Som jeg innledet med i innlegget mitt: Hvis flere av de forslagene som er kommet i denne saken, det i praksis innebære en betydelig økt kostnad for nye prosjekter på norsk sokkel. Det kan også føre til at viktige omstillingsprosjekter skrinlegges, og at videreutviklingen av sokkelen stanses. Jeg har troen på energipartnerskapet, men jeg har troen på at vi setter oss ned sammen med næringen, i stedet for å sitte med et Dokument 8-forslag i denne salen og kreve.

(MDG) [16:32:14]: Det er litt fascine- rende, for jeg og representanten Nikolai Astrup har vært på samme reise til Berlin sammen med resten av komiteen, vi har vært i det samme møtet, men vi har hørt helt forskjellige ting. Så slo det meg at nå snakker og forstår jo jeg tysk, så det kan ha vært at det faktisk skjedde noe i oversettelsen. Det representanten fra de grønne i det tyske parlamentet Bundestag sa og spurte om, var: Kan dere levere mer norsk gass nå? – Spørsmålet var ikke om vi kunne investere i mer leting for framtidig gassproduksjon. Det er to helt forskjellige spørsmål, for Tyskland står i en full omstilling av sin energisektor og klarer å tenke begge tankene samtidig: både hvordan man løser dagens situasjon, og hvordan man rigger hele energisystemet for 100 pst. fornybart på sikt. Så til elektrifisering eller CCS på plattformene: klimasminke, for det sminker på et svært klimaproblem. Det er mye større utslipp fra forbrenning av olje og gass enn det er fra selve utvinningen. Samtidig er det klimasminke som fungerer, for det kutter utslipp på kort sikt, og de utslippene vi klarer å kutte på kort sikt, har en reelt stor betydning i den klimakrisen vi har.

[16:33:37]: Det er fint at repre- sentanten Mykjåland vil at statsråden skal settes seg ned med næringen. Det var det som var meningen at han skulle gjøre så komme tilbake til Stortinget med revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett kom, men der kom det ingen avklaringer om konkrete tiltak for å få løst denne utfordringen. Det er litt av grunnen til at vi står her vi gjør nå. Statsråden er bakpå. Han har gjort som Peer Gynt ble oppfordret til: Gå utenom, sa Bøygen – og statsråden lyttet til det. Bare kort om Trollvind: Det er mange grunner til Trollvind ble skrinlagt. Én av dem var at Equinor la til grunn turbiner som ikke fantes, og at Petoro sa nei.

bestemmelse om ikke å gå videre med Trollvind, var kostnadsinflasjonen en vesentlig årsak. Ja, det manglet teknologi med tanke på størrelsen på turbinene, men kostnadsinflasjonen var det avgjørende. Det er ikke tatt høyde for noen av disse elementene i disse forslagene. Det er akkurat de samme rammene man i utgangspunktet hadde som forutsetning for Trollvind, man ber om i forslagene nr. 1 og 2.

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Repre- sentantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen- sen, Tobias Drevland Lund, Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug om å prioritere kraften strengere (Innst. 377 S (2023–2024), jf. Dokument

for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for et godt samarbeid i saken. Representantforslaget fra Rødt inneholder en rekke forslag knyttet til stortingsbehandling stortingsbehandling av større tildelinger av krafttilgang for prosjekter, kriterier for tildeling av kraft samt kryptoutvinning i Norge. Bakgrunnen for forslagene er at Norge går mot en strammere kraftbalanse i årene framover, der forslagsstillerne mener det vil være nødvendig med en strengere prioritering av de tilgjengelige kraftressursene. Jeg skal si litt om Senterpartiets synspunkter i denne saken. Senterpartiet deler forslagsstillernes bekymring for en svekket nasjonal kraftbalanse. Det tror jeg alle partiene i denne salen gjør. Løsningen ligger i bedre å utnytte den kraften vi har, men også i økt produksjon av fornybar kraft. Bare sånn kan vi nå den ønskede samfunnsutviklingen, med omstilling og utvikling i hele landet. landet. Regjeringen har tatt flere store grep for å bedre den norske kraftbalansen. Vi har for alvor startet havvindsatsingen, som vil gi store mengder kraft inn til det norske kraftsystemet i årene framover. har styrket konsesjonsmyndighetene ved hvert budsjett, vi har levert sånn at konsesjonsprosessene for ny kraft og ny nettinfrastruktur skal gå raskere. Samtidig har vi gitt historisk høye bevilgninger til energieffektivisering, sånn at den kraften vi har i dag, blir brukt mest mulig effektivt. For tilknytning til nettet nettet har regjeringen gått vekk fra først-til-mølla-prinsippet, der eksisterende næringsliv og modne prosjekter skal prioriteres. Her er det viktig at kriteriene blir presise og forutsigbare, og at de faktisk fungerer etter hensikten når de skal praktiseres av nettselskapene. Dette er bare noen av de mange grep denne regjeringen har gjort, og vi kommer til å gjøre mer framover. Senterparti–Arbeiderparti-regjeringens klare mål er at den norske suksessoppskriften, der nok rimelig fornybar kraft skaper utvikling i hele landet, også skal være en drivkraft i det norske samfunnet de kommende tiårene. Jeg er sikker på at de andre partiene vil ta ordet i saken.

[16:39:27]: Forslagene til Rødt har gode intensjoner, men de kan, utrolig nok, bidra til det motsatte av det de jobber for. Stortingsbehandling av krafttildeling vil gjøre at det tar lengre tid. Det vil være klagedrivende. Det vil utsette nødvendig omstilling fra fossil til fornybar og gå ut over vår evne til å nå våre klimamål. Forslaget om kryptoutvinning er å slå inn åpne dører, da regjeringen allerede har varslet et arbeid om å stenge døren for kryptoutvinning i Norge. Jeg er glad for at vi har en større debatt om kraften vår og hva den skal brukes på. Det er også forståelig at mange peker på at kraften bør prioriteres strengere. Når det er sagt, så prioriteres kraften rimelig strengt, Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen har allerede sendt ut på høring forslag til modenhetskriterier som nettselskapene skal bruke ved prioritering av forespørsler. Modenhetskriteriene vil bidra til at prosjekter som har størst mulighet for realisering, og som dermed faktisk bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser, gis prioritet.

Kraftsystemet vårt er både sammensatt og dynamisk. Ved tilknytning av en forbruksaktør vil aktørenes forbruksprofil og ikke bare det maksimale effektuttaket kunne være vesentlig for vurderingen. Det er nødvendig at nettselskapene gjør slike vurderinger, og ikke Stortinget. Forslagene fra Rødt ville medføre at Stortinget fikk en betydelig portefølje med tilknytningssaker til behandling. Det må regnes med at tilknytningsprosessene ville tatt vesentlig lengre tid, og at Stortinget ville måtte utføre mange utpregede forvaltningsoppgaver ved behandlingen av enkeltsaker. En grense på 25 MW ville også gitt aktørene insentiv til å tilpasse prosjektene til effektgrensen, eventuelt dele opp prosjektet i mindre deler, og effektbehov under grensen for krav om stortingsbehandling. For regjeringen er det svært viktig å legge til rette for at det skal gå raskere å etablere nett, og for at nettet skal kunne utnyttes mest mulig effektivt. Derfor fortsetter regjeringen bl.a. med styrkingen av konsesjonsmyndighetene, slik vi har gjort i flere statsbudsjett, og øker betraktelig eksisterende støtteordninger for enøk i statsbudsjettet for 2024. Forslaget om modenhetskriterier vil legge til rette for at eksisterende virksomhet kan omstille seg og vokse, fordi slike aktører bør ha gode forutsetninger for å demonstrere gjennomføringsevne og dermed også modenhet. Det er viktig for å bevare arbeidsplasser og sikre fortsatt verdiskaping og for å redusere norske klimagassutslipp gjennom elektrifisering av eksisterende industri. Raskere nettutbygging og mer effektiv utnyttelse av nettet er avgjørende for å komme i mål med det grønne skiftet

vi deler mange av de bekymringene som reises i forslaget. Samtidig med at vi trenger mer fornybar energi, trenger vi også i mye større grad å ha en strengere prioritering av hva kraften vår skal brukes til. Det er noe av bakgrunnen for den saken vi skal diskutere senere i dag, nemlig forslaget fra SV om å innføre en konsesjonsordning for etablering av datasentre. Det er i dag prinsippet om førstemann til mølla som i stor grad dominerer når nytt kraftforbruk skal etableres. Det gir oss ikke nødvendigvis den rette satsingen vi trenger. Vi mener det er tre sentrale ting som må ligge til grunn når vi skal prioritere hva kraften skal brukes til. Det er at virksomheten skal gi utslippskutt. Det skal gi arbeidsplasser og verdiskaping – kort sagt: samfunnsnytte. Dette er også noe som får stadig større oppslutning. Nylig var både LO og NHO i Trøndelag ut i media og etterlyste strengere krav til bruken av kraften vår. Retningslinjene som regjeringen kom med i fjor, er dessverre ikke gode nok. Der er det modenhet som skal være med og avgjøre hvem som skal få kraft. Men modenhet – TikTok-senteret på Hamar var et modent prosjekt tilknytning. Datasenter for utvinning av kryptovaluta kan også være modne prosjekt, og det er ikke sånn at regjeringen tidligere i år kom et forslag om forbud mot datasentre. De kom med et lovforslag om at de som skal etablere et datasenter, må fortelle hva de har tenkt å bruke det til. Det er ganske langt fra å fortelle hva man har tenkt å gjøre, til det kommer til et forbud. De retningslinjene som regjeringen kom med i fjor om tilknytning av nytt forbruk, vil ikke gi oss den prioriteringen av ny grønn industri som vi trenger. Når det gjelder Rødts forslag om å be om stortingsbehandling av alt nytt kraftforbruk over 25 MW, er ikke vi i SV helt sikker på at akkurat det er den rette grensen. et alternativt forslag, som Rødt støtter, hvor vi ber regjeringen se på hvor man kan sette en grense for stortingsbehandling av nytt kraftforbruk. Vi ber da regjeringen komme tilbake til Stortinget med et sånt forslag. Jeg tar med det opp de forslag SV står bak.

Thorheim (H) [16:46:02]: Først vil jeg bemerke at det er interessant at det er partiet Rødt som fremmer dette forslaget, siden det er det partiet som er minst innstilt på ny kraftproduksjon i Norge. Dermed vil nettopp køen av alle de i næringslivet og av offentlige aktører som trenger kraft og ikke får det, bli lengre og lengre, og det er klart at da er det behov for å prioritere kraften. Den aller beste løsningen er å få mer kraftproduksjon og mer nett, sånn at vi får skapt mer i samfunnet, både i det private og i det offentlige, og omstilt oss, men, som sagt, Rødt skal ha ros for å ta opp problemstillingen, for den er reell.

Behovet for kraft øker, men produksjonen øker ikke. Da kommer vi til å ha dette problemet en god stund, og da blir kriterier for å prioritere kraften viktig. modenhetskriteriene, støtter vi det som regjeringen kommer med, men jeg hører at folk fra både nettselskapene og Statnett mener at de ikke har gode nok

å stå i. Utfordringen er å finne fram til gode kriterier, altså utover modenhetskriterier. Der har Nakstad-utvalget advart mot å politisere. Det er veldig krevende, og jeg er sikker på at i denne salen ville vi fått veldig mange ulike synspunkter på hva kriteriene skulle vært. Noen ville kanskje sagt at det skal gå minst mulig ut over naturen og naturmangfoldet. Noen vil si at det er verdiskaping, andre tenker kun på klimakutt. Jeg tror det er viktig at regjeringen gjør den jobben, og at vi ikke vedtar sånne ting gjennom representantforslag her i salen, etter hva som er på moten akkurat de ukene vi behandler det. det. Det er en reell problemstilling at det er krevende å behandle den køen. Da må man få enda bedre

[16:48:59]: Vi trenger en streng- ere prioritering av kraften enn det vi har i dag, for all energiproduksjon går på bekostning av naturen i større eller mindre grad. selv om Norge er velsignet med vannkraftressurser, er også dette en knapp ressurs. I det opprinnelige representantforslaget hadde et forslag om å forby storskala kommersiell kryptoutvinning, som tross alt er en ekstremt kraftkrevende teknologi. Vi er glad for at det blir flertall for dette i saken om konsesjoner til datasentre, som vi skal behandle senere i dag, men det lå altså ikke inne i det forslaget da vi fremmet dette forslaget. vi må ha en debatt om mer enn bare krypto. Norge lagrer allerede masse data. Når store tekgiganter, som Google, Microsoft og TikTok, kommer og vil etablere seg hos oss, er det ikke for å lagre våre helsedata eller forsvarshemmeligheter, det er fordi kraften vår er rimelig. Rødt mener at vi ikke kan skusle bort en så verdifull ressurs. Vi får knapt arbeidsplasser igjen. Google har søkt om 7,5 TWh i Skien, og vi får kanskje, hvis vi er heldige, 100 arbeidsplasser tilbake. Det blir altså de mest kraftintensive arbeidsplassene i hele Norge. Naturen bygges ned for å tekkes tekgigantene. Søknaden er ikke engang til politisk behandling i Stortinget. Rødt foreslår at store, nye prosjekter som krever krafttilknytning, kommer til stortingsbehandling. Dette systemet har egentlig olje- og gassindustrien i dag. Store, strategiske avveininger bør få demokratisk politisk behandling. Det er for så vidt greit å være uenig i den grensen som Rødt har satt, som baserer seg på søknader som ligger inne hos Statnett i dag, og som er langt høyere enn den gamle grensen på 5 MW, som mine pensjonerte kilder i NVE har fortalt meg om, fra den tiden det faktisk ble behandlet som et politisk spørsmål, men å være helt mot en politisk stortingsbehandling, det forstår jeg ikke. I tillegg foreslår vi å utarbeide mer presise kriterier for tildeling av all kraft. Dagens førstemann-til-møllaprinsipp er riktignok supplert med dette modenhetskriteriet, men heller ikke det tar hensyn til klimakutt, arbeidsplasser eller naturvern, og det er for dårlig. Statnett har etterlyst klarere politisk styring, men flertallet på Stortinget stritter dessverre imot. Det er synd, for alle skjønner at vi ikke kan vokse inn i evigheten. Rødt blir ofte anklaget for å ha en urealistisk kraftpolitikk. Det er jeg dundrende uenig i, for vi er villige til å si nei. Rødt var det eneste partiet Skien kommunestyre som sa nei til Google i sin tid. Når vi løfter denne debatten til Stortinget, er innvendingene mange og løsningene få. Med dette legger jeg fram Rødts forslag i saken.

Det vi er enig i, er at vi trenger tydeligere regler for tildeling av kraft.

og den energipolitikken vi har, som ligger til grunn, og også det som kan defineres som strategiske investeringer. Dette er noe man må jobbe videre med og se på hvordan man skal gjøre. Det er viktig for oss at regjeringen ikke bare må se på tydeligere kriterier for hva som skal ligge til grunn

hvor flere aktører ber om det, men om det skal være i departementet, og om det vil være riktig, har vi ennå ikke svar på.

for å diskutere og finne ut hvordan vi skal regulere dette bedre. Selv om modenhetskriteriet er ett steg, tror jeg det er ganske bred enighet om at det ikke er nok og ikke tilstrekkelig for å få få tydelige regler om hvordan rekkefølgen for tildeling av kraft skal og må være i årene framover. [16:55:15]: Jeg vil også starte med å takke Rødt for forslaget. Det er helt åpenbart at vi må prioritere kraften strengere.

og krav til gjenvinning av overskuddsenergi fra datasentre. Det er viktige vedtak som vil komme;

Det er helt åpenbart at vi ikke bare kan produsere mer og mer kraft etter hvert som det kommer nye ønsker om kraft. Derfor er vi i dag også med på å foreslå at det skal innføres et kriterium om samfunnsnytte for tildeling av kraft, som tar hensyn til arbeidsplasser, klima og natur. Vi har tillit til at man vil finne gode måter å definere den den samfunnsnytten på som vi kan være enige om. Derfor er vi også med på å foreslå at regjeringen skal utrede og komme tilbake til Stortinget med forslag til en megawatt-grense for stortingsbehandling av nye prosjekter som ber om tilknytning til nettet, men vi er ikke med på forslaget som presiserer konkret hvor den grensen skulle gått. Det er nyttig å få statsrådens mening der. Det er ikke bare oss i opposisjonen på Stortinget som ønsker bedre kriterier for søknader om tilknytning til kraftnettet. Statnett har bedt om det samme. I et brev til Olje- og energidepartementet i desember 2022 ba de om en revurdering av regelverket, og de skrev: «Bestemmelsen om tilknytningsplikt ble etablert i en annen tid, med kraftoverskudd og relativt begrensede planer om ny kraftbasert virksomhet. Situasjonen er nå snudd på hodet, med et energioverskudd som reduseres raskt, og få planer om ny kraftproduksjon.»

tar, som jeg sa, fornuftige grep på dette i disse dager ved å beslutte at et forbud mot kryptoutvinning skal utredes. Når flertallet åpner for å vedta et sånt forbud, synes jeg det er litt paradoksalt at et langt mer generelt forslag om et kriterium om samfunnsnytte for tildeling av kraft stemmes ned.

[16:58:18]: Jeg synes også det er interessant å ha denne typen debatter av og til, og det har vi jo hatt i stortingssalen. Det kan være nyttig og viktig. er jeg glad for at vi har en etterspørselsvekst i det fornybare energiforbruket vårt. Det handler om at veldig mange vil orientere seg mot å kutte utslipp og gå bort fra fossil energibruk og over til fornybar energibruk. Det er en fordel. Det å legge til rette for nyindustrialisering i Norge, om det er batterifabrikker, hydrogenproduksjon eller annet som kan være med på å skape verdier, også i en tid da olje- og gassektorens aktivitet vil avta, mener jeg er bra. Det at vi legger til rette for trygg datalagring i en tid da vi egentlig står på terskelen til en storstilt digitalisering av samfunnet, mener jeg også er bra og viktig at vi gjør. Så er det

Det å legge til rette for trygghet for arbeid, trygghet for verdiskaping, osv., er en del av dette. Det er altså vanskelig å prioritere. Jeg leser forslag nr. 1, fra mindretallet: «Stortinget ber regjeringen innføre et kriterium om samfunnsnytte for tildeling av kraft, som tar hensyn til arbeidsplasser, klima og natur.» Representanten Haltbrekken la også til «verdiskaping» i sitt innlegg. Hvem er det som har høyest antall arbeidsplasser knyttet til seg? Hvem er det som har høyest klimagassutslippskutt ved bruk av elektrisk kraft? Hvem er det som har høyest verdiskaping? Det er kanskje også der man vil spare natur. Jo, det er olje- og gassektoren, som vi diskuterte i forrige sak.

Da tror jeg uforutsigbarheten virkelig kommer til å spre seg. Noen mener at det allerede er uforutsigbart å investere i Norge. Jeg mener det er forutsigbart å investere i Norge. Men er det et grunnlag som kan gjøre det uforutsigbart,

Thorheim (H) [17:01:35]: Som vi hørte i debatten nå, er det mange av oss folkevalgte som er enig med statsråden i at dette er forslag som ikke bør støttes i Stortinget, men at problembeskrivelsen har noe for seg, og at vi erkjenner at det er krevende å få et rammeverk som er mer spesifisert, slik som Statnett også etterspør. Jeg hadde egentlig forventet at statsråden kom til å kommentere det, så jeg lurer på om statsråden kan si noe om om regjeringen jobber med den type problematikk, og har planer om å komme med noe nytt til Stortinget på det. [17:02:28]: Vi har fulgt opp strømnettutvalget, og vi har gått lenger enn strømnettutvalget foreslo, for de foreslo ikke modenhetskriterier. De foreslo at en kunne vurdere det. vi har innført det – det er ute på høring nå. I tillegg til de modenhetskriteriene som ligger der, har vi sagt at ved ellers like vilkår skal eksisterende virksomheter prioriteres framfor nye. Jeg mener det er en klar og tydelig prioritering i det. operert etter disse modenhetskriteriene over lang tid. De har ryddet i køen, jeg tror faktisk også det er anlagt noen saker på akkurat det området – at en har mistet plassen i køen, og andre har fått forrang.

Statnett eller nettselskapet går etter. Jeg forstår da at statsråden ikke jobber med spesifisering av kriteriene. og er det mulig å se for seg noen kvalitative kriterier, slik man har i anbudsprosesser, hvor man sammen med næringslivet blir enige om noen kriterier der modenhet og andre retningslinjer ikke strekker til?

forsvar og sikkerhet er vi nødt til å ta en ekstra runde på, fordi det er særdeles viktig i den tiden vi lever i. Vi går en ny runde på det og ser hvordan vi kan få gitt det prioritet i systemet på en eller annen måte, men det må være på en god og avbalansert måte. Så jeg mener Så jeg mener at vi er der vi er, men Høyre må gjerne komme med innspill til hva de mener kan sorteres ut av køen. Det er interessant å vite hvordan en eventuelt tenker, for vi klarer ikke å finne gode løsninger som gjør at vi fremdeles er attraktive som vertskapsland for framtidig investering. Det er usikkert akkurat hvordan kraftsituasjonen framover blir, det er avhengig av de beslutningene vi tar i dag. Det vi vet, er at det kommer til å bli en anstrengt kraftsituasjon. Vi vet at det er lite plass i nettet. fryktelig mange som har søkt om plass i nettet og tilknytning, som foreløpig ikke får det, og at det er mye mer interesse for plass i nettet og ønske om kraft enn det er produksjon. Summen av det er – slik jeg ser det, med dagens manglende

Hvilket av de to alternativene foretrekker statsråden? Statsråd Terje Aasland [17:06:45]: Vi må være nøye med å kunne tiltrekke oss investeringer i tiden framover. Når det gjelder å veie opp to ulike alternativer, er jeg for så vidt

Den har også noen gråsoner i seg som jeg synes er verdt å diskutere i Stortinget, mot digitaliserings- og forvaltningsministeren. Vi har nå reservert kapasitet i nettet for 8 800 MW. Mye av det er gjort i løpet av det siste året. Jeg tror det er pluss 600 MW bare i løpet av kort tid, og så har vi 4 000 MW som står i køen, som er modne prosjekter. Det er det som er utfordringen vår. Vi har 17 000 MW utover det.

Det blir jo aldri god stemning av så sent på dagen å blande seg opp i en annen komités virksomhet, men det var nødt til å komme noen sannhetens ord fra Rogaland. Det regner jeg med at presidenten også kan stille seg bak. Bakgrunnen for det er at det pågår en datasenterboom i fylket vårt. Vi har allerede et svært datasenter eid av Green Mountain på Rennesøy utenfor Stavanger. Det samme Green Mountain har planer om å bygge et kjempemessig datasenter på Kalberg nede på Jæren, og nå skal det jammen meg komme et nytt datasenter bygd av Green Mountain på den gamle stålverkstomten i Jørpeland. Foruten at Green Mountain nesten er som en tegneserieskurk i Rødts verden – det er et israelskeid datasenterselskap, det kan nesten ikke bli verre for oss – er problemet her at det sitter lokalpolitikere alle disse stedene

til og med før reguleringsplanen er vedtatt. Så desperate er kommunene rundt omkring. Alle vi som også har vært lokalpolitikere, vet at man gjør hva som helst for å få næring og vekst og å tiltrekke seg arbeidsplasser. Det kan være lett å forstå, men akkurat derfor er det nødvendig at noen som har det samlede overblikket, tar litt grep om å prioritere hva vi skal bruke kraft på i dette landet.

at man ikke har kraft nok igjen til noen annen form for industri. De modne prosjektene er veldig ofte datasentre. Det er ikke sikkert at det er de prosjektene vi har mest behov for i Norge på sikt, det er ikke sikkert det er de som genererer mest verdiskaping, eller som er viktigst for å kutte i klimagassutslippene våre. Det typiske i disse prosessene er ofte at kundene ikke engang er klare. Man vet ikke hvem det er som skal inn og drive, om det skal lages TikTok-videoer, om det skal drives med kryptovaluta – derfor er det bra at det nå blir et krav om at dette skal opplyses om eller om det skal lagres helt nødvendige data vi har behov for. Realiteten er at når man har et sånt først-til-møllaprinsipp, der de modne prosjektene slipper først fram i køen, legger man alt opp til de industriene som står klare til å etablere seg. da er vi får et datasenter på hver knaus i Norge, og så er det fint lite strøm igjen til det som måtte finnes av mer framtidsrettet industri. Bare for å understreke det helt til slutt: Det er kanskje mye fint å si om datasenter, men industri er det faktisk ikke.

så vidt nå presentert to næringer de er sterkt imot. Det er olje og gass, og så er det datalagringsindustrien. Vi trenger jo datalagring Vi trenger å ha kontroll på klassifiseringen av hvordan datasentre blir etablert – sikkerhet, bruk av kraft, osv. Det har digitaliserings- og forvaltningsministeren allerede god god retning på, og det er viktig at det blir fulgt opp. Jeg tror datalagring kommer til å være en viktig grunnstein i samfunnet vårt, som jeg ikke synes vi skal drive harselas med.

Skal vi f.eks. lykkes med å øke produktiviteten i industrien, øke produktiviteten innenfor helse og omsorg, hva er det vi trenger da? Jo, vi trenger data – mer data, mer lagring av data, mer dataprosessering, osv. Det er en del av samfunnsutviklingen som kommer. Vi kan godt si nei til det, det er det Rødt nå gjør. Det er litt merkelig. De tar avstand fra alt som er nytt, og som kan skape nye muligheter, med den ensidige inngangen de velger å ha til noen av sakene. Jeg synes det er konstruktivt å diskutere hvordan vi kan klassifisere datalagring og prosessering det er prosesseringen som er kraftkrevende – og hvordan en håndterer det på best mulig måte i en tid da dette kommer til å ha en rivende utvikling, ikke bare i Norge, men i verden totalt.

Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid og samtidig håpe at de flertallsvedtakene som vi gjør i denne saken, kan være et gjennomslag for et mer forbrukervennlig lovverk. har foreslått et nytt kapittel i energiloven, med nye endringer som regulerer avtaler om salg av strøm mellom forbruker og kraftleverandør. Det foreslås bl.a. å lovfeste krav til informasjon om kostnader ved oppsigelse av strømavtale, nedkjølingsperiode på 24 timer ved direkte salg, oppsigelsesrett ved endring av avtale til forbrukers ugunst, og at det skal gå 30 dager fra skriftlig varsel til forbruker før en slik avtale kan tre i kraft. Dette skal beskytte forbrukeren mot useriøse aktører, gjøre det enklere for forbrukeren å orientere seg i strømmarkedet, og bidra til en bedre konkurranse mellom aktører som tilbyr strømavtaler. det viktigste – på sikt: Det skal bidra til økt tillit til strømleverandørene. Formålet med endringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked. De fleste aktørene er heldigvis seriøse – eller ønsker å være seriøse. Da er det nok flere av dem som kommer til å reagere på et strengere lovverk. Men jeg savner at interesseorganisasjonene for strømleverandørene hadde stått opp og korrigert sine egne medlemmer på et tidligere tidspunkt. Derfor er jeg veldig glad for at en enstemmig komité stemmer for forslagene, som går lenger enn det regjeringen foreslo. Når vi ser de positive endringene i andre bransjer, som f.eks. i telefonmarkedet, der «winback» er blitt forbudt, bør man se på muligheten for at dette også kan brukes i strømbransjen. Derfor ber komiteen regjeringen om å vurdere et forbud mot at kraftleverandørene driver med direktemarkedsføring til tidligere kunder mens leverandørbyttet pågår, og 14 dager etter at byttet er gjennomført. Ved endring av avtaler har disse vært svært lite forbrukervennlige. Regjeringen foreslår at en endring til forbrukers ugunst tidligst kan tre i kraft 30 dager etter at varselet er mottatt av forbruker. Flertallet mener at aksept ved passivitet hos forbruker ikke gir den tryggheten sluttbrukeren burde ha krav på. Derfor ber komiteen regjeringen om å sikre at kraftleverandørene ikke kan gjøre vesentlige endringer i strømavtalen uten forbrukerens uttrykkelige samtykke.

[17:16:53]: Økt bevissthet rundt strømpriser og strømavtaler de siste årene har avdekket mange useriøse aktører i denne bransjen. Vi har dessverre sett tilfeller der pensjonister har fått kastet etter seg arbeidsledighetsforsikring av sitt eget strømselskap. Vi har sett selskaper som har brutt fastprisavtaler fordi det ble for dyrt for dem. Vi har sett selskaper som med kort frist plutselig forhåndsfakturerer sine kunder. Pålegg, gebyrer og andre fantasifulle og kreative måter å lure forbrukerne på har den siste tiden kommet til overflaten. Det er ingen tvil om at det i for lang tid har vært selgers marked, men nå er det nok. Med forslaget fra regjeringen flytter vi makt fra strømselger til forbruker. Forbrukerne får mer makt og mer vern. Vi stiller strengere krav til nye og eksisterende strømselskaper og gjør det mye enklere å miste konsesjon til å selge strømavtaler dersom man bryter loven. Jeg er veldig glad for at en samlet komité støtter regjeringens forslag og arbeid med å gi forbrukeren mer makt og mer vern. I forslaget fra regjeringen stilles det strengere krav til informasjon om avtalebrudd i en strømavtale. Det innføres en nedkjølingsperiode på minst 24 timer ved tilbud om en strømavtale. Forbruker får rett til å si opp strømavtaler innen 30 dager dersom strømselskapet endrer vilkårene, og myndighetene som fører tilsyn og kontroll med strømselskaper, får en styrket rolle. Til slutt: Jeg er veldig glad for at en samlet komité understreker det regjeringen har som intensjon, nemlig at strømselskaper ikke kan endre vilkårene uten at forbruker samtykker, og at det vurderes et forbud mot at strømselgere driver med direktemarkedsføring til tidligere kunder mens leverandørbyttet pågår og 14 dager etter at byttet er gjennomført. Endringene regjeringen foreslår, er et veldig viktig steg i riktig retning. Endringene i energiloven gir forbrukerne mer makt og strømselskapene flere krav. [17:19:17]: Jeg er glad for at et bredt flertall stiller seg bak regjeringens foreslåtte lovendringer, endringer som vil gi økt trygghet for forbrukerne. I dag oppleves strømmarkedet for mange som uoversiktlig og lite forbrukervennlig. De siste par årene har også vist at forbrukerne må beskyttes bedre i strømmarkedet. Vi har sett flere eksempler på avtaler som endres uten tilstrekkelig informasjon og forvarsel, og som er vanskelig å komme ut av for forbrukerne. Mange har følt seg lurt. Dette er utfordringer denne regjeringen har tatt, og tar, på alvor. I 2022 strammet vi inn reglene for markedsføring av strømavtaler, og vi stilte nye krav til opplysninger som forbrukerne får ved inngåelse av strømavtaler. I denne proposisjonen fortsetter regjeringen arbeidet. Norske forbrukere skal være trygge i strømmarkedet, et marked stort sett alle deltar i som forbrukere. forbrukere. Godt informerte strømkunder med reelle valgmuligheter er en forutsetning for et velfungerende strømmarked. Regjeringen ønsker derfor, med støtte fra det store flertallet i denne sal, bl.a. å stille ytterligere krav til strømselskapenes informasjonsplikt om knyttet til oppsigelse av en avtale. Videre skal strømkunder kostnadsfritt kunne si opp sin avtale dersom salgsselskapet gjør endringer i kontrakten som er ugunstige for forbrukerne.

Mye har blitt sagt, og jeg skal prøve ikke å hale ut tiden, for komiteen er enig om mye her, og jeg synes at komiteen har klart å

det bare burde forbys. Det er verken spotpris eller fastpris, det er rett og slett en ordning som bidrar til å lure strømforbrukerne til å betale dyrt, mens strømleverandørene tjener veldig godt

Jeg er litt skuffet over at vi ikke klarer å gå enda lenger, selv om dette er en viss forbedring av energiloven. Med dette er forslagene fra Rødt og SV tatt opp.

Fra Høyres side vil vi gjerne slutte oss til saksordførerens utmerkede oppsummering av saken. Første taler er statsråd Terje Aasland.

opplyste kunder og kunder som kan ta gjennomtenkte valg. Det har ikke vært enkelt i strømmarkedet, og det er heller ikke sikkert det blir enkelt etter dette, men og det blir et sterkere forbrukervern, og det er kjempeviktig for regjeringen. Det er en prioritert oppgave. Vi ønsker å gjøre det mer forbrukervennlig ved at det foreslås nye bestemmelser i energiloven, dette skal gi større vern mot strømavtaler, mot ugunstige avtalevilkår og mot endringer i avtaler til forbrukernes ugunst. De foreslåtte endringene i energiloven kommer i tillegg til regelverket om forbrukervern som gjelder i dag, slik som avtaleloven, angrerettloven og markedsføringsloven. Til sammen vil dette styrke forbrukernes rettigheter i strømmarkedet og legge grunnlag for en mer effektiv kontroll. Hovedpunktene i lovforslaget innebærer at vi stiller strengere krav til informasjon til forbrukeren dersom det er vilkår om bruddgebyr i en strømavtale. Videre innføres det en nedkjølingsperiode dersom forbrukeren får tilbud om en kraftavtale ved dørsalg, telefonsalg, standssalg eller butikksalg. Det skal gå minst 24 timer før et slikt tilbud aksepteres. Forbrukeren får rett til å si opp strømavtalen innen 30 dager og hvis strømleverandøren gjør endringer til forbrukerens ugunst. Tiltakene vil gjøre det lettere å finne gode strømavtaler og komme seg ut av mindre gode avtaler. Det er allerede mange regler for salg til forbrukere. Dette regelverket er det Forbrukertilsynet og Markedsrådet som fører tilsyn med. Det foreslås at disse instansene også skal føre tilsyn med forbrukervernbestemmelsene i energiloven. I tillegg får Reguleringsmyndigheten for energi, RME, utvidet hjemmel til å reagere ved at det innføres en adgang for RME til å vurdere om omsetningskonsesjonen skal trekkes tilbake også ved brudd på regelverket, og jeg har sagt at det kan være enkelt å få og enkelt å miste. Vi skal i hvert fall ha dyktige konsesjonærer på strømsalgmarkedet. Tiltakene som foreslås, vil styrke forbrukernes stilling i strømmarkedet, og kraftleverandørene må tilpasse seg dette. Lovforslaget styrker myndighetenes mulighet for å føre tilsyn og kontroll. to tilleggsforslag som har kommet opp gjennom behandlingen i Stortinget. Det synes jeg i utgangspunktet er gode forslag, jeg synes det er viktig å understreke det. Til Rødt skal jeg være positiv én gang: Det kan hende at vi må gjøre ytterligere innstramminger, det kommer vi i så fall tilbake til, for vi må sørge for at når kunder kjøper strøm,

og som ikke lå i saken fra før av. Det er åpenbart at det finnes en politisk vilje på Stortinget til å regulere datasentre som driver med kryptoutvinning, strengere. Regjeringen varslet en registreringsplikt som skulle stramme opp, og så har komiteen, gjennom behandlingen av SVs blitt enig om at vi er nødt til å stramme til enda mer. Det er jeg veldig glad for.

Hva folk gjør hjemme i stuen, skal for så vidt ikke Stortinget legge seg opp i, men kryptoindustrien, altså rene datasentre for kryptovaluta, må vi stanse.

det forbudet vi ber om at blir utredet. Det må utredes grundig, og Stortinget ønsker dette sterkt, så de demokratiske hensynene bør veie tungt. Det er også flertall for krav om bruk av spillvarme. På en måte skulle det kanskje bare mangle – det er jo sunn fornuft – men det er ikke sånn at dette kommer av seg selv. Jeg tror det er viktig og positivt at Stortinget er så tydelige som vi er, veldig glad for at SV fremmet disse forslagene i utgangspunktet, og at komiteen har blitt enig. litt om noe Rødt mener: Vi må ikke være naive i møte med disse store tekgigantene som ønsker at de skal få bruke vår kraft. Vi kan ikke redusere Norge til nærmest en råvareprodusent for Google, TikTok, Microsoft, osv. Dette er ikke helt nødvendig infrastruktur, helsedata, forsvarshemmeligheter, osv. Dette er underholdningsindustri, og jeg mener det er riktig at Stortinget strammer enda mer inn enn det komiteen har blitt enig om, selv om

er nok kommet for å bli. Det tror jeg vi kan slå fast. Det er nødvendig å ha kapasitet i Norge til å lagre den informasjonen vi har behov for, både bedrifter, det offentlige og vi som privatpersoner. redegjorde for, har vi samlet oss om to forslag som er enstemmige. Det er bra at vi får ordninger som kan utnytte spillvarme og egenproduksjon av kraft. Det er også bra at vi får utredet et forbud mot kryptoutvinning i Norge, for den lagringsplassen og den energien disse sentrene må ha, bør vi i første rekke utnytte best mulig

Jeg er svært glad for at komiteen har funnet sammen om to viktige forslag. Det ene går på å utnytte spillvarmen fra datasentre der det ligger til rette for det. Det er et krav som er på overtid. Høyre har fremmet dette forslaget tidligere, og vi er glad for at det nå er et samlet storting som stiller seg bak. Det andre forslaget handler om å utrede forbud mot utvinning av kryptovaluta på norsk jord, og det er også et viktig forslag. Vi vet at kryptoutvinning er svært kraftkrevende. Vi vet også at det blir konkurranse om kraften fremover, i datasenterverdenen er det andre former for datasentre vi heller bør prioritere kraften til. Det er ingen tvil om at datasentre er en integrert og viktig del av norsk økonomi. Det handler om mye mer enn underholdningsindustrien, slik det ble referert til fra saksordføreren. Det handler altså om at bedrifter, samfunnskritiske virksomheter, i både offentlig og privat sektor, har behov for å lagre og bearbeide dataene sine her i Norge, og at det behovet kommer til å øke betydelig etter hvert som kunstig intelligens blir viktigere for stadig flere virksomheter.

jeg bare kort kommentere det opprinnelige forslaget som lå til grunn. Jeg tror de forslagene som er fremmet av SV i denne saken, virker mot sin hensikt og vitner om en manglende forståelse nettopp for datasentrenes betydning for norsk økonomi. Det å ha et eget konsesjonsregime for datasentre, men ikke for andre kraftkrevende virksomheter kan i hvert fall ikke jeg se at vil være hensiktsmessig. Videre vil en særnorsk avgift på datalagring ikke ikke virke begrensende på datalagringsbehovet som bedrifter og offentlig sektor har, for det kommer til å vokse, men det kommer til å gjøre det vanskeligere å få etablert datasentre i Norge og gjøre at flere blir presset til å lagre og bearbeide dataene sine i andre land. Det skal ikke være et kostnadsspørsmål som avgjør om man skal lagre samfunnskritiske data her hjemme, eller om man velger å gjøre det andre steder. Derfor er jeg glad for at et bredt flertall komiteen avviser det opprinnelige forslaget og i stedet samler seg om to forslag, som er veldig mye bedre. [17:34:57]: Vi trenger datasentre. Store deler av vårt samfunn er digitalisert, og vårt dagligliv er avhengig av velfungerende digitale tjenester. Digital kompetanse vil være en kritisk ressurs de kommende årene, og god og sikker digital infrastruktur er essensielt for den videre samfunnsutviklingen og vår beredskap. Senterpartiet mener derfor det er viktig at Norge også har en nasjonal datalagringskapasitet og nok digital kompetanse i den digitale omstillingen. Så her synes vi SV går lenger enn hva som er bra, med tanke på å fortsette å lagre samfunnskritisk infrastruktur via datasentre i Norge. i Norge. Datasentre har lenge vært lite regulert i Norge, men regjeringen har tatt grep, både i regjeringens forslag til ny ekomlov og gjennom økte krav til vurdering av lønnsomt potensial for utnyttelse av spillvarme. Viktige politiske valg må også tas i forbindelse med den reviderte datasenterstrategien samt digitaliseringsstrategien, og jeg ser fram til videre debatter om dette temaet. Samtidig er vi i Senterpartiet bekymret for det økende kraftbehovet framover, og vi er opptatt av at kraften vi har, brukes fornuftig. Kryptoutvinning i Norge er ikke det ikke det Senterpartiet anser som nødvendig. Det er kraftkrevende, og det er ikke en næring som sørger for at det blir veldig mange lokale arbeidsplasser. Jeg er veldig glad for at vi, som samlet komité, er tydelige på å gjøre disse vurderingene. Jeg stiller meg veldig bak det som saksordføreren sier om at dette må vurderes og utredes grundig, sånn at vi er sikre på at vi gjør dette riktig. Terje

[17:37:10]: Selv om regjering- en har byttet statsråd, er det den samme debatten om manglende kraft som gjør at vi har debatten her i dag. det som skal få? Vi kan jo si som Arbeiderpartiet har sagt, at alle skal få. Prinsipielt er jeg enig i det. Jeg mener at i Norge er det sånn at alle skal få tilgang til kraft, men i den situasjonen vi er i nå, er vi nødt til å prioritere. Det ble veldig mye diskusjon om dette også i forrige sak, eller tidligere i dag, om modenheten og førstemann til mølla. fryktelig vanskelig å stille og sette opp kriterier for hvem som skal utvelges til å få kraft. Forslaget som SV kom med, løser dette med klassiske sosialistiske løsninger. Fremskrittspartiet støtter ikke disse. Men blinde høner kan også finne korn, og kamerat Haltbrekken og SV har anstrengt seg og kommet fram til et par gode forslag som jeg synes vi skal støtte. Jeg tror det er veldig viktig å ta med seg at datasentre gjør viktige tjenester. Datasentre er ikke bare TikTok. De gir oss mange utfordringer med at de krever kraft, men alt vi holder på med i dag i den digitaliserte verden, innebærer behov for å lagre data. Til spillvarme: Jeg tror det er lurt at vi ivaretar og har en større oppmerksomhet på hvor et datasenter blir plassert,

Jeg tror at vi ikke skal ha så store forhåpninger om at det nødvendigvis trenger å bli det utfallet som vi ønsker, men vi skal iallfall gjøre et forsøk, og så lar vi oss overraske av hvilket regelverk vi blir bundne av.

Halleland – lytte oftere til SV! Da tror jeg nok det skulle ha gått enda bedre. De siste årene har det kommet en rekke planer om etablering av nye datasentre i Norge. Noen skal brukes til å utvinne kryptovaluta, mens andre skal brukes til mer samfunnstjenlige formål. Etableringen av Googles datasenter i Skien utløste en stor debatt. I dag er det kommunene som, gjennom plan- og bygningsloven og behandlingen av reguleringsplanene, avgjør om det skal bygges datasentre eller ikke. Vi mener det blir økt behov for datalagring i årene framover, men vi må også kunne stille krav til de datasentrene som skal etableres, og ha et nasjonalt system hvor nasjonale myndigheter kan avslå de søknadene vi ikke ser behov for. I tillegg ville et konsesjonssystem for datasentre, som vi foreslår i Dokument 8-forslaget, kunne ha stilt krav til bruken av f.eks. spillvarme. Ta Googles datasenter i Skien: Det vil produsere spillvarme nok til å varme opp flere hundre tusen leiligheter i året, langt flere leiligheter enn det finnes i området. Det finnes i dag ingen fornuftige planer for bruken av denne spillvarmen, og faren er stor for at den slippes rett ut. I Oslo er det til sammenligning et datasenter som leverer sin spillvarme inn på fjernvarmeanlegget. Det bidrar til å redusere strømforbruket gjennom at vi varmer opp bygg med overskuddsvarme fra datasenteret i stedet for å bruke elektrisitet. Det er fornuftig. Det Det blir i denne saken et enstemmig vedtak som ber regjeringen utarbeide krav til utnyttelse av spillvarmen der det ligger til rette for det, og det er vi veldig glade for. Hadde vi i tillegg hatt en konsesjonsplikt for datasentre, kunne vi ha sørget for at alle datasentre ble lagt der det ligger til rette for å bruke spillvarmen, men forslaget som vedtas, er et godt skritt i riktig retning. Det viktigste som vedtas i denne saken, er at regjeringen skal utrede et forbud mot utvinning av kryptovaluta i Norge. Dette er noe SV har foreslått før, og vi er nå glade for at det er et solid flertall på Stortinget for å få en sånn utredning. Den skal presenteres i forbindelse med høstens forslag til statsbudsjett, og vi håper regjeringen følger opp dette ved å komme med et forslag til et forbud mot

vi nå også skal i gang med kunstig intelligens, øker det kraftbehovet enormt framover. Vi i Venstre er veldig glad for det forslaget som kommer her, med å stille krav om utnyttelse av spillvarme og krav om egenproduksjon av energi, som er forslag til vedtak I. Det støtter vi. Dette kommer vi til å måtte jobbe videre med for å få en bedre utnyttelse av den kraften som er der. vi nå er det eneste partiet som ikke går inn for et forbud mot utvinning av kryptovaluta. Jeg ser ingen grunn til å gjøre det i denne saken. jeg er spent på hva regjeringen kan komme tilbake med. Med forbehold om at jeg tar feil, er Kina det eneste landet jeg har funnet som har et slikt forbud, et

Så skal vi være klar over at kryptovaluta også har mange positive sider.

gjennomganger i tidligere år. Det er spesielt å møte f.eks. innbyggere fra land som Nigeria eller andre land som gjennom kryptovaluta for første gang møter en stabil valuta som de kan forholde seg til. Det er også mange dissidenter i autoritære stater som bruker kryptovaluta for å få tilgang på ressurser som de ellers ikke har. For å konkludere: Svaret på dette er ikke å be om et forbud. Tvert imot trenger vi en tydeligere prioritering av hvem som skal få tilgang på kraft,

og at gode forslag så å si nå får flertall. Gode forslag lytter også denne statsråden til. Vi er helt avhengig av datasentre hver eneste dag. Når vi sender melding, når vi surfer på internett, når vi betaler i butikken, og når vi kjører bil, bruker vi systemer som er avhengig av datasentre. Datasentre er bærere av bl.a. mobiltjenester, finanstjenester, helse- og velferdstjenester, transporttjenester, Forsvarets kommunikasjonstjenester og framtidens nød- og beredskapskommunikasjon. De representerer enorme muligheter for samfunnet vårt. Datasentre er fysiske anlegg som brukes til lagring, prosessering og overføring av data. Datasentre beskrives gjerne som hjernen til de digitale tjenestene og er en forutsetning for utvikling og bruk av nye digitale løsninger, inkludert kunstig intelligens. Jeg mener datasentre er moderne industribygging. De vil bidra til å skape nye arbeidsplasser og danne grunnlag for innovasjon og næringsutvikling. Utvikling av nye, effektive og klimavennlige løsninger og digitale tjenester kommer til å være nødvendig for at Norge også skal lykkes med den grønne omstillingen. Regjeringen er opptatt av å utnytte overskuddsvarme. Vi er i ferd med å innføre krav om at aktører som planlegger å etablere nye datasentre, må gjennomføre

Som allerede nevnt i forslag til ny ekomlov, som vi fremmet for Stortinget 12. april, foreslår regjeringen nå for aller første gang å stille egne lovkrav til datasenterindustrien. Kravene gjelder registreringsplikt og forsvarlig sikkerhet, og datasentre som er bygget for utvinning av kryptovaluta, faller også inn under denne foreslåtte reguleringen. Jeg ønsker å legge mest mulig begrensninger på utvinning av kryptovaluta. Jeg mener det ikke er riktig bruk av vår felles kraft og våre Jeg viser til Bjørn Rønning i Norsk Datasenterindustri, som sier at utvinning av kryptovaluta ikke er en del av den seriøse datasenterindustrien og bidrar med svært begrenset samfunnsnytte. Jeg har derfor allerede startet et utredningsarbeid sammen med flere andre departement for å få vurdert handlingsrommet for hvordan vi kan begrense krypto utvinning, inkludert et forbud. Så langt kjenner vi ikke til andre land i Europa som forbyr kryptoutvinning. Vi er nødt til å sikre at tiltak som blir vedtatt, faller innenfor rammen av EØS-retten, for det er ganske uvanlig å forby en hel industri. Ikke minst må vi finne tiltak som treffer utvinning av kryptovaluta uten at vi rammer andre typer datasentre som vi ønsker.